моля да заемете местата си,

на Комисията по външни работи бяха разгледани три предложения за решение по отношение на предоставянето на помощ на Украйна. Моля да упражните правомощията си и вкарате тази точка в дневния Заповядайте, господин Митов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По повод същия въпрос, който постави господин Иванов, моето процедурно предложение обаче ще бъде да упражните правомощията си и да включите и трите проекта за решения, които бяха разгледани вчера Външната комисия, поради простата причина, че те са фундаментално различни. Независимо какво беше гласуването вчера в рамките на Комисията е хубаво да се разгледат и трите проекта, за да видим в крайна сметка как ще гласува залата и кой къде стои в тази ситуация. Благодаря Благодаря, господин Митов. Искрен Митев и Петър Петров също за процедура. Извинявам се – Атанас Михнев. Извинявайте, господин Михнев. Господин Председател, колегата Митев е значително по-слаб, държа да подчертая. (Смях.) Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Моята процедура е следната: моля да спазим,

Уважаеми господин Председател, няма да е странно, ще се съглася с колегата Михнев и с неговото процедурно предложение. Бих искал и да го доразвия, тъй като освен че би трябвало да имаме един доклад, въз основа на който ние да можем да направим своето обосновано решение как да гласуваме. Бих желал да не се включват тези точки в дневния ред. Да продължим по настоящия дневен ред, който пръв път може би, виждам, че е от една страница за пленарната седмица. Виждаме, че имаме много важна точка – първа. Неслучайно е сложена като единствена в дневния ред за днес. Считам, че е достатъчно важна и след нея, разбира се, ние ще продължим с останалите от вчера неразгледани. Моля Ви да уважим това, което сме гласували вчера. Считам, че е достатъчно важно за тази пленарна седмица и точно днес на Разпети четвъртък.

Господин Председател, по същата тема. Две от решенията – едното е внесено на 30 март, другото – на 1 април, третото – вчера. Докладът на Външната комисия, предполагам, ще бъде доста кратък, тъй като по решение на мнозинството дебатът беше прекратен във Външна. Общо взето ще отнеме не повече от час този доклад, ако вече не е почти написан – да бъде довършен. Така че няма никаква пречка Докладът да бъде представен в рамките на максимум половин час. Тези решения не са толкова дълги. Така че настояваме да използвате Вашите правомощия и да включите точката в дневния ред за днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Захариева. Има ли други процедури по тази тема? тема? Действително няма доклад – потвърдиха ми току-що. Така че за момента няма да е предлаган, но ще видим, ако има доклад, може да преразгледам позицията си. Благодаря Ви, господин Председател. Демонстрация на спазване на буквата на Правилника, за което Ви поздравявам. Само че, господин Председател, не Ви поздравявам за различната тенденция по повод разглеждането на различни доклади. Ако ще чакаме доклад от председателя на Комисията, за който посещението на външния министър е просто протоколно, то аз предлагам да разгледаме тези проекти и без доклад на Комисията. Освен това нека припомня, че така чакахме един доклад на една Временна комисия по друг повод, във връзка с енергетиката, който доклад не видя бял свят и пленарна зала в продължение на месеци – беше изтекъл срокът за действие на Комисията. В този смисъл, господин Председател, можете да упражните всички свои правомощия, да внесете тази точка за разглеждане, защото на всички в тази зала е изключително кристално ясно и решението взето вчера на Комисията по външна политика, и всички предложени решения по-простата причина, че те престояват в чекмеджето на председателя на Комисията по външна политика повече от 20 дни. Всички народни представители са имали възможност да се запознаят с нашия проект на решение, с Проекта на решение на колегите от „Демократична България“, а предполагам, че от вчера насам и с Проекта на управляващото мнозинство, от които смятам, че е „Демократична България“, но нека ме опровергаят, ако не подкрепят този проект на решение, внесен от „Продължаваме Промяната“. В този смисъл, господин Председател, Вие можете да подложите тази точка за включване в дневния ред в пленарната седмица и днес задължително да я обсъдим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: И аз благодаря. Ще говоря и с председателя на Външната комисия за депозиране на доклад

Господин Председател, моята процедура е следната: отдавна очакваме едни доклади на Сметната палата за състоянието на фирма „Автомагистрали и монтажи“. Може ли да ни ги предоставите в най-скоро време, защото всички имат очаквания да разберат, какви са евентуалните нарушения, извършени там, какви са заключенията на Сметната палата, какви са препоръките към бъдещото управление на тези дружества? Така че моля да вземете мерки и да ни ги предоставите. Благодаря, господин Генов. Иво Атанасов за процедура. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Моята процедура е по изпълнението на Вашите правомощия по Конституция и по Правилник, и функционирането на комисиите в Народното събрание. На 3 февруари гласувахме Временна комисия за конституционни промени. От справка на сайта на Народното събрание и от разговори с колеги народни представители тази комисия не е провела нито едно заседание. Ще използвам думите на господин Славов, че дейността на тази комисия е от изключителна важност за функционирането на държавата. Ще обясня защо. Ще обясня и защо Вие не изпълнявате своите правомощия по Конституция. Председател на тази комисия е господин Христо Иванов. Аз не съм уверен, че председателят на Комисията има желание за конституционни промени. Той използва преди няколко дни израза – трябва да рестартираме дейността на Комисията. Не може да се рестартира нещо, което не е стартирало. Ако има предвид рестартирането на реформите, които направи той като правосъден министър, и в резултат на тези реформи сега сме поставени в патовата ситуация да се молим на господин Гешев да напусне поста си – това не е правилно и не е в интерес на гражданите. Не съм уверен, че като председател на тази комисия Христо Иванов може да изпълни задачите, за които е съставена Комисията. Имам вътрешно усещане,

ще внесем предложения за закриване на Комисията и поемането на функциите ѝ от Правната комисия, която мисля, че ще се справи по-добре.

по отношение на решението и предложенията, свързани с оказването на военна помощ на Украйна. Искам да заявя ясно позицията на „Демократична България“, първо, че ние ще подкрепим само решение, което включва в себе си изрично посочването на военна помощ, военно-техническа, отбранителна, но със сигурност с тази конкретизация. Става дума за война, която започна след агресивна противозаконна агресия, от страна на Путиновия режим срещу Украйна. Тази война, както много пъти сме казвали, е война изобщо за това как ще изглежда международният ред в Европа. Именно разбирайки това, всички страни членки на НАТО, с изключение на Унгария, вече многократно някои от тях много пъти се повтори това нещо, предоставят такава помощ. Често пъти се дава примерът с Турция, в която водели преговори Турция предоставя много сериозен по размер, обем въоръжение на Украйна. Опорната точка, че това правило в България е част от войната е очевидно несъстоятелно. Опорната точка, че в името на мира било да не се предоставя оръжие на Украйна, доразвита малко, предполага идеята, ние да призовем Украйна да се предаде, защото тогава мирът абсолютно веднага ще настъпи, Само че българският национален интерес изисква не мир, който да настъпи в резултат на успешната агресия на Русия, защото в този мир ще има един списък от страни, които да са следващи обекти на руска агресия по един или друг начин. Уплашена, обявила се сама себе си за малка и слаба, България ще бъде високо в този списък. Ние отказваме да бъдем част от политика, която смалява България, която прави България малодушна с малка душа, малка и страхлива, и затова няма да приемем поредното натикване под килима на тази тема. Заявявам тук, понеже това многократно се случваше, още във вторник, при първа възможност ще свикаме коалиционния съвет на коалицията и ще поставим ребром тази тема, за да стане ясно наистина, че това не е въпрос, който можем да се надяваме да изчезне. Става дума за определяне на това какво управление имаме дали имаме управление на страха и на снишаването, или управление, което разбира новата епоха, в която се оказахме не по наш избор, а по избор на Путин. И разбира се, на този съвет ще има възможност представителите на „Има такъв народ“ да поискат моята оставка от Комисията по конституция – аз на драго сърце ще им я връча. Но за Ваша информация, както казах и в предишно свое изказване от трибуната, опитвах да намеря начин да изпълним оригиналния замисъл на тази комисия в нейната работа да се включат и представители на опозицията, за да може наистина тя да изпълни своето предназначение, да бъде неутрална платформа за диалог. Нека политическите органи на коалицията да решат дали има смисъл в тези опити, или няма смисъл изобщо да

за пореден път ставаме свидетели на парад на лицемерието в Народното събрание. Впрочем не за първи път, разбира се, в последните няколко седмици и месеци, откакто започна войната в Украйна, ставаме свидетели на това всекидневно – парад на лицемерието по медиите, парад на лицемерието обаче и в Народното събрание. Няколко дни вече изчакваме да чуем коментари, тъй като виждаме, че това нещо се коментира много активно в цялото общество от страна на медиите и също така в Народното събрание, имам предвид войната в Украйна, заради това няколко вече дни очакваме да чуем подобни коментари и бурни обсъждания за една друга подобна война, която в момента върви не много далеч от българската граница – войната в Ирак, където Турция нахлу в неделя вечерта по начина, по който Русия нахлу в Украйна. Турция използва пехота, използва танкове, използва бронетранспортьори, артилерия, използва авиация, бомбардира иракски градове и села, населени с кюрди по начина, по който го правят руснаците – едно към едно. Няма разлика! Само че българските медии мълчат – срамно мълчат! Тук представителите на евроатлантическото крило в българската политика също мълчат. Защо? Защото Турция е евроатлантическа държава и когато тя напада друга държава, това не е война, а хуманитарна операция. Затова ли мълчат? Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ питаме: предстои ли да очакваме сега да се наложат санкции на Турция заради това, което тя прави в Ирак едно към едно с това, което Русия прави в Украйна? Разлика няма, пак повтарям. Предстои ли да осъдим инвазията на Турция? Ще даваме ли помощ на Ирак? Следващ въпрос: не виждам тук някой да се е загрижил за бедните деца на иракски Кюрдистан. Не виждам някой тук да плаче от трибуната, да обяснява колко е брутална турската агресия – нищо подобно! Ще осъдим ли действията на турското правителство? Ще настояваме ли за военна помощ за Ирак и за кюрдите в Ирак? Аз не виждам нещо подобно тук. Вчера обаче видях друго и не само аз, видя го цяла България, защото беше доста дълго и широко обяснявано и обилно показвано по българските медии. Видях как българските управляващи се огъват пред външния министър на една чужда държава. Външният министър на една чужда държава, който, когато го питат за военни престъпления, извършвани от неговата армия – мълчи, защото в Украйна се извършват военни престъпления – безспорно и от двете страни, защото е война! За съжаление, на война всички правят едно и също, ако искат да спечелят, а и двете страни искат да спечелят. Само че в нашите медии и от страна на българските управляващи се дава само една единствена гледна точка – тази на Украйна. Вчера беше поставен въпросът за автономията на българите в Украйна. Това беше изтълкувано от някои от българските народни представители като руска пропаганда – забелязвате ли парадокса? Да искаш автономия, да искаш права, да искаш свободи за своите сънародници в една друга държава било руска пропаганда?! Не знам как още някой не се е сетил, че съществуването на България може да се изтълкува като руска пропаганда според същите тези верни слуги на евроатлантизма в България?! Никой дума не обелва и продължава да не казва за сменените български имена, за това че в Украйна се извършваше и продължава да се извършва един своеобразен възродителен процес – бяха сменени имената на българите, бяха затворени училища на българите – нямат право на обучение там. Разбира се, нашите пропагандисти казват: как да няма, има събота и в неделя в читалищата, само че преди имаше училища на български. Първата българска гимназия в нашата история се намира в Болград, само че тя в момента не е българска – от десет години обучението на български в нея е забранено, учи се само на украински. Интернет е пълен с клипове и със свидетелства за измъчвани руски военнопленници. Има, разбира се, и клипове на руски военнопрестъпления. Странно защо обаче нашето общество се запознава и гледа и вижда само едната гледна точка. Когато има една гледна точка, това означава, че държавата не е демокрация, а е диктатура – това е азбучна истина! Точно поради тази причина българското общество си е изградило един изключително верен политически компас – то гледа както говорят официалните медии, гледа какво говорят управляващите и знае, че истината е диаметрално противоположна и различна от тази. Крайно време е лъжата и лицемерието да спрат. Ако искаме тук да се дава помощ на Украйна, очакваме да видим същото и по отношение на Ирак, само че няма да го видим – всички ние знаем, че е така. И на финала завършвам със следното нещо, с оглед на пламенните слова за предоставяне на военна помощ за Украйна от страна на представителите на „Демократична Украйна“ или на „Демократична България“, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще подкрепим това тяхно предложение, но при едно условие: ако тази военна помощ бъде занесена в Украйна от парламентарната им група, а техните народни представители се включат като доброволци, за да помагат там. Мисля, че по този начин ще решат два много сериозни външни и вътрешни политически проблема на България и на Украйна. Благодаря. Преди да продължим с дневния ред, ще Ви изчета следните съобщения:

че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на военнотранспортен самолет с екипаж от Военновъздушните сили на Бразилия. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. работи. 2. На територията на Република България от 22 април до 18 май 2022 г. включително ще се проведе многонационално учение, в което ще участват военнослужещи с необходимото въоръжение, снаряжение и екипировка от въоръжените сили на САЩ, включително военнотранспортни самолети с техните екипажи и оборудване на Великобритания, Румъния, Грузия и Република България. Учението не е свързано с провеждането на военни операции и подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други – на друга държава или организация, въоръжени сили. Уведомленията са постъпили на 19 и 20 април 2022 г. с вх. № 47-203-09-39 и 40 и са предоставени на Комисията по отбрана.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 Министерството на образованието и науката и Сметната палата. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси и съответните ресорни комисии. Народното събрание на 18 април 2022 г. е постъпило становище на Фискалния съвет относно пролетна макроикономическа прогноза и Проект на средносрочна бюджетна прогноза за 2023 – 2025 г. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси.

внесен от Министерския съвет на 31 декември 2021 г., приет на първо гласуване на 9 март 2022 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

По § 1 има предложение на народния представител Красимир Вълчев. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1. Предложението по т. 2 е оттеглено.

Предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, което е отразено на систематичното му място в § 7, т. 1, в новата т. Предложение на народния представител Христо Симеонов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 11 се правят следните допълнения:

за формиране на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците и при спазване на държавните образователни стандарти и на учебните програми.“ заглавието на Законопроекта и § 1, представени от председателя на Комисията по образованието и науката. Желаещи за изказване?

Изглежда, че всички, които са в близост до залата, вече са вътре, така че преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта по вносител и § 1 в редакция

По § 2 има предложение на народния представител Красимир Вълчев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2. По § 3 има предложение на народния представител Красимир Вълчев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов § 4. Предложение на народните представители Ирена Анастасова, Пламен Николов, Елисавета Белобрадова и Христо Симеонов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в нов § 4. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 3 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 4.

Комисията на основание чл. 79, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание прие решение за допустимост за разглеждане и гласуване на предложението. Комисията подкрепя предложението.

предложението на Комисията за отхвърляне на § 3 по вносител и предложението на Комисията за създаване на нов § 3 в редакция на Комисията. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Вълчев.

господин Председател, госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, ние не подкрепихме Законопроекта на първо четене. Продължаваме да смятаме, че той остава до голяма степен декларативен, че е параван за политическите уволнения и сплашването на системата, които бяха направени миналата година, но трябва да кажем, че бяха направени предложения между първо и второ четене, които елиминираха поне негативните въздействия на този законопроект. Негативните въздействия бяха свързани с риска да бъде увредена възпитателната функция. Повсеместното ограничение за налагането на всякакви идеологически убеждения и доктрини рискува да да създаде поведение на самоограничения в учителите по отношение на възпитанието, формирането на нагласи и отношение в децата към заобикалящия ни свят, защото не всички идеологически убеждения и доктрини са лоши или спорни. Една част от тях сме възприели за основополагащи ценности на нашето общество, спояващи нашето общество, ценности, на които трябва да възпитаваме децата. В този смисъл между първо и второ четене бяха направени дефиниции, които елиминират този недостатък, и ние с колегите от парламентарната група, които сме членове на Комисията по образованието и науката, подкрепихме по принцип тези предложения. Надяваме се, че оттук нататък този закон, вече изменен, няма да бъде използван няма да бъде използван за по-нататъшни политически репресии, защото най добрият начин да се деполитизира системата е всички Вие, Вашите структури, всички ние и нашите структури да спрем да оказваме въздействие върху министъра на образованието, върху началниците на регионални управления за политическо кадруване в системата. Предложен е един текст по отношение на избора на директори, който дава право на министъра да издаде наредба с правила за избора на директори, който също може да се каже, че е в посока по добра прозрачност, но разбира се, предстои да видим самите правила, доколко те ще подобрят избора. Трябва обаче да да осъзнаваме, че няма перфектни правила. Каквито и правила да направите, ако го няма това самоограничение в политическите лица, винаги ще бъдат пробити тези правила. Така че дано този законопроект е повод за всички Вас да ограничите партийните си структури и Вие самите да се ограничите, ние самите да се ограничим по отношение на оказването на политическо въздействие на системата на образованието. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вълчев. Заповядайте, господин Генов, за реплика.

преди малко Вие от тази трибуна направихте откровено признание, обвинявайки някои управляващи, че са извършили политически уволнения. Аз Ви питам: как може да има политическо уволнение без политическо назначение? Вие сам знаете колко време тази дейност в посока на назначаване на ръководни кадри в образованието беше супер практика и приоритет на една партия.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вълчев, надълго и нашироко с Вас обсъдихме в Комисията всички тези проблеми, които поставихте, са ясни принципите, върху които ние заложихме, разглеждайки идеята за създаването на наредба, а тя е свързана с такива основни принципи, каквито са публичността, прозрачността и контролът върху работата на бъдещите директори. И в тази връзка смятам, че нямате основание да се съмнявате, че едно по-детайлно нормиране на дейността и начина, по който се избират тези директори, ще доведе до по-висока ефективност и до този политически неутралитет, за който ние си говорихме в продължение на първо и второ четене. четене. Не съм съгласен с Вас, че това няма да доведе до подобряване на ефективността на работата и до политическа неутралност в системата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Симеонов. Антония Димитрова за трета реплика.

Както споменахте, господин Вълчев, между първо и второ четене беше внесено уточнението, че изучаването на идеологии, доктрини и системи от възгледи и идеи да се осъществява единствено за постигане на целите на предучилищното и училищното образование при спазване на държавните образователни стандарти и учебните програми. Тук ограничение на педагогическите специалисти няма. Също така подкрепям забраната за развитие на партийна и политическа дейност в българските детски градини и училища, и опазването от какъвто и да е натиск върху децата, учениците и техните родители, педагогическите и непедагогическите специалисти, защото знаем за много случаи, в които има един организиран вот, текат едни имейли за кого трябва да се гласува – за определена партия. С този закон това ще спре и това е целта, и няма място за притеснение. В тази връзка само да допълня, че неполитизираната среда гарантира, че няма да се използва служебното положение и ресурси на началници на РУО и на директори, и на учители също така, за оказване на политическо или партийно въздействие върху институциите, на каквито сме били свидетели през последните години. МИНЧЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Заповядайте вече за дуплика, господин Вълчев. Благодаря. Ще започна отзад напред. Уважаема госпожо Димитрова, не, нищо различно не казахме с Вас. Аз отбелязах това, че Вие се вслушахте в нашите бележки и критики, че може да се ограничи възпитателната функция, и предложихте това допълнение, и приехте по принцип моето предложение за допълнение в разпоредбата, която регламентира регламентира непроповядването на идеологически доктрини. В този смисъл това казах, че Законопроектът се подобри. Никога по време на гледането на Законопроекта на първо четене не сме казвали, че сме против деполитизацията. Съмняваме се обаче, че тя ще стане само с текстове, още повече, ако те са декларативни, и затова обърнах внимание – това към господин Симеонов, че не е достатъчно да напишете добри правила, а трябва да се промени и поведението. На въпроса на господин Генов. Мога да Ви посоча няколко хипотези как може да имаме политически уволнения, без да имаме политически назначения. Първо, имаме много директори имаме много директори в системата, които са на повече от 15 години. Една част от тях са станали общински съветници на партии, които ги е нямало преди 15 години, примерно ВЪЗРАЖДАНЕ или ГЕРБ ето го един от примерите. Другият пример – началник на регионално управление, няма връзка с никоя политическа сила, е уволнил като работодател сестрата на партиен функционер. Не казвам Ваш, на Ваш партиен функционер може да е, но може и да не е на Ваш партиен функционер, заради некомпетентност, заради нарушения и след това Вашият партиен функционер или другият партиен функционер ходи при министъра или при началника на регионалното управление и заплашва. и заплашва. При министъра иска уволнението на началника на регионалното управление. Ето Ви само два примера как може да имаме политически уволнения, без да имаме политически назначения. Всеки път, когато началникът на регионалното управление не слуша някой партиен функционер, без да е

Не виждам. Прекратявам дискусията.

Подлагам на гласуване § 2, който е по вносител; предложението на Комисията за отхвърляне на § 3 по вносител

Симеонов да се създаде нов § 4. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1. Комисията подкрепя предложението по т. 2. Предложение на народния представител Антония Димитрова, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

т. 5: „5. при изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство да са политически и партийно неутрални, да не налагат идеологически и политически убеждения, да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес и да не използват служебни ресурси за политически или партийни цели.“ 2. Създава се ал. 7: „(7) Разпоредбата на ал. 2, се прилага и за лицата, заемащи всички останали длъжности в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.“

Комисията подкрепя предложението по т. 1. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2. Има предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители: „§ 4. В чл. 254 се създава нова ал. 4: „(4) Началникът на регионалното управление на образованието носи отговорност за спазването на чл. 11, ал. 1 и 2 в образователните институции на територията на съответната област.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5. В чл. 254 се правят следните допълнения:

ал. 4: „(4) Началникът на регионално управление на образованието при изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство не може да осъществява политическа и партийна дейност и е длъжен да е политически неутрален. Началникът на регионално управление на образованието не може да използва служебното си положение за оказване на политическо или партийно въздействие върху институциите и участниците в образователния процес и да използва служебни ресурси за политически или партийни цели.“ Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Откривам дискусията по параграфи 4 и 5 според номерацията на Комисията. Заповядайте за изказване,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Действително Комисията по образованието и науката положи усилия да достигне в максимална степен консенсус. Аз благодаря за това, че част от нашите предложения бяха приети. Имам една редакционна добавка към текст, който сме предложили. В § 4, В § 4, в чл. 219, където има текст: „да не оказват политическо или партийно въздействие върху участниците в образователния процес“ предлагаме да се добави „в съответната образователна институция“, защото ограничаването на всички партийни и политически права би довело до погазване на Конституцията. Тъй като идеята е да не се получава политизиране и партизиране в една институция от участниците в образователния процес на тази институция мисля, че е коректно да допълним с конкретизация на този текст „в съответната образователна институция“.

Не виждам. Други изказвания по параграфи 4 и 5? Също не виждам.

Разбира се, няма проблеми – изчакваме.

Така направено, предложението от госпожа Налбант крие известни рискове за оперативността в съответните институции, защото, когато в съответната институция съответният кадър, който функционира в нея, не не осъществява такъв тип дейност, то той би могъл да го прави другаде, което е опасно от гледна точка на това, че той би могъл да практикува такава дейност в друго училище например или в друга институция – например в регионалното управление. Поради това ние считаме, че това не е

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз не мога да си представя как един учител или директор на училище ще отиде и ще оказва въздействие върху учители, родители в друго училище? Ще използва своите правомощия на учител или директор. В текста изрично е казано: „при изпълнение на своите функции“ тоест, докато изпълнява задълженията си в съответна образователна институция. В другото училище или в другата институция, той нито е директор, нито е учител, той там не изпълнява функции. Вие разбирате ли, че бихме изпаднали в нонсенс, ако ограничим някакви права на учители или директори, когато имат конституционното право да извършват политическа дейност, но категорично не в училището, в което работят. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Налбант. Други реплики към Пламен Николов? Христо Симеонов – за втора реплика.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Много ясно в т. 5 е казано, че при изпълнение на своите функции, съгласно действащото законодателство, учителят, директорът може да бъде поканен в друга образователна институция, където би могъл да си позволи да не се съобрази с това правило, защото той и в другата институция е поканен, за да извършва една или друга дейност, може да си позволи политическа или партийна дейност. Така че аз приветствам това това изказване на нашия колега и го подкрепям и затова не считам, че трябва да се добавят допълнителни текстове. В Комисията огледахме много внимателно всичките детайли, консултирахме ги и с юристи и мисля, че е време да гласуваме. Благодаря Ви. Благодаря, господин Симеонов. Трета реплика към Пламен Николов дали има? Няма. Господин Николов – за дуплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, идеята е в това да не създаваме правен прецедент. Тоест училището, съгласно Закона за училищното и Закона за училищното и предучилищното образование всички институции са деполитизирани, така че, ако ние отворим такава хипотеза, бихме могли да нарушим и останалото законодателство, не само да направим промени в това.

притеснява много хора най-вече, защото те не са прочели достатъчно внимателно текстовете и защото има редица медийни спекулации около него. Затова аз имам една молба – молба към госпожа Ирена Анастасова или молба към академик Денков, да излязат и в прав текст да кажат, така че да се чуе от българските избиратели, че този закон не ограничава учителите, хората от системата на българското образование да членуват в политически партии, да се явяват на избори за общински съветници, за кметове, за народни представители и въобще да упражняват нормалните си политически права извън работното си място. Това е молба, тъй като целта в крайна сметка е да се направи нещо добро, а не да създадем инструмент за лов на вещици. Благодаря ви.

Господин Николов, факт е, че в Закона няма такива разпоредби, но също така факт е, че има такива опасения, неразбиране в голяма част от педагогическата общност. Аз също контактувам с немалко учители, директори, заместник-директори и това беше споделено. В този смисъл се присъединявам към Вашите думи. Наистина има нужда, въпреки че Законът сам по себе си е текст и той може да се чете да се чете от едно такова ясно изявление, може би от министъра от тази трибуна или от председателя на Комисията, че това не води до ограничение на други права. Благодаря, господин Вълчев. Други реплики дали има? Пламен Николов, заповядайте. Уважаеми господин Председател, колеги! Аз имам чувството, че присъствам вече на дежавю. Това го гледахме преди, когато говорихме за първо четене на Закона, всичките тези аргументи бяха обсъдени. Никой не е против това в училище да се преподава идеология. Тя не може да бъде по друг начин осмислена, освен ако не се преподаде в часовете по история например. Говорим за това да не се практикува идеология. Това са две различни неща и всички, надявам се, в залата знаем разликата каква е. Има държавни образователни стандарти, спрямо които се знае как учителят да изглежда и да звучи неутрално, когато говори за идеология, но той е длъжен да я преподаде. Това е, което искам да кажа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Николов. Има ли друга реплика към господин Николов? Христо Симеонов за трета реплика.

господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Малко ще изпреваря събитията, тъй като много рано във времето, разглеждайки този законопроект, се зададе и този въпрос. Господин Вълчев много добре знае, че накрая ние сме определили какво е това партийна дейност и политическа дейност с едни много ясни дефиниции, така че ще Ви моля да ги прочетете и тогава на всички ще стане ясно какво ще означава в училище да се провежда партийна дейност или политическа дейност. Тогава няма да възникват подобни въпроси. Нека да стигнем до края на този законопроект, да ги разгледаме тези текстове и на всички ще стане ясно как се определят, какви са ограниченията и има ли такива на изборните права на гражданите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Симеонов. Заповядайте за дуплика, господин Николов.

Господин Симеонов, ние сме прочели текстовете до края, очевидно знаем какво ще гласуваме и мисля, че всички, които са присъствали на заседанията на Комисията по образованието, са свидетели на това, че опозицията е била максимално конструктивна през цялото време, подкрепяла е всички добри идеи и е правила добри предложения. Въобще Комисията по образованието и в предишния парламент, и в този парламент много рядко е място на политически сблъсък, обикновено е територия на експертен дебат. Причината да поискам това е, че когато ние тук приемаме закон, той отеква по определен начин в българското общество. Аз имам информация за случаи – всички според мен имаме информация за случаи, когато хора ходят, размахват този законопроект, заплашват и така нататък. Молбата ми е министърът на образованието просто да отправи послание към българските учители и да им каже, че те няма да бъдат преследвани политически. Защото дори хората, които вкарват тези текстове в този закон, да нямат такова намерение, има такова опасение в обществото. Казвам го, това е молба към министър Денков, който, отново ще повторя, е един от министрите в правителството, които се радват на максимално конструктивен подход от страна на опозицията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Николов. За процедура по начина на водене – Мустафа Карадайъ.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

по различни законопроекти, да не излизат с призиви за декларации или изявления от трибуната за изясняване на текстове по законопроектите. Уважаеми народни представители, нито изявленията, нито декларациите ще елиминират различните тълкувания. Когато има неясноти в текстовете и различни тълкувания на различни текстове, то вместо призиви за изявления и декларации, ние трябва да направим така, че тези текстове да имат точен запис, да има, ако е необходимо, друг текст или други текстове, които да разяснят различията и да не оставят съмнения дори за различни тълкувания и различни разбирания. Така че, господин Председател, това ми е молбата. Ако има наистина ситуация, в която дори оставяме съмнения и възможности за различни тълкувания, сега е моментът, когато се разглеждат законопроектите, да си получат точната редакция. Дори на второ четене в зала, ако е необходимо, редакция може да се направи на текстовете, така че смисълът да е ясен и да не оставяме съмнение за различни тълкувания след приемането на Закона. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Карадайъ. И аз апелирам за качествен законодателен процес, разбира се. Господин Михайлов, за процедура, за изказване? Заповядайте, Професоре.

Аз напълно ще се присъединя в началото на моето изказване към думите на председателя на парламентарната група на ДПС Мустафа Карадайъ, че действително на мен ми се вижда даже неприлично предложението да се излезе на трибуната и да се правят декларации, че няма да има лов на вещици, че няма да има това или онова. Тук се каза от колегата съвсем ясно, че в заключителните части на Проектозакона има описани подробно неща, които изясняват проблемите около това дали е възможно, или невъзможно да бъде по някакъв начин променен духът и буквата на закона и да бъде малтретиран някой преподавател. Още един колега ще цитирам тук – господин Николов, това беше целта на моето изказване, господин Министър – да престанем да влизаме в ролята на дежавю. Това не е първо четене на Закона, това е конкретно второ четене, има конкретни параграфи.

Той има определени цели, те са съвсем демократични и в духа на нашата общност в Европейския съюз и смятам, че трябва да продължим нататък конструктивно, както заяви и господин председателят на Народното събрание,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колега Михайлов! Тези дефиниции, които са дадени в края на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, не не дават гаранция за това, че един учител или директор на училище не могат да бъдат избирани за общински съветници. И когато се провежда общинска политика в сферата на образованието, да не могат да провеждат срещи със съвсем благородни намерения в други институции, на други места извън училището, където работят. Дефинициите, първо, мястото им не е в този закон, и второ, те дори да са верни и правилни, не дават тази гаранция. Ние говорим за образователни политики и на национално ниво, и на общинско ниво. Ако учителите и директорите бъдат ограничени в съставянето им, в провеждането им на съответните нива,

Промените категорично не нарушават правата на работещите в системата на образованието да членуват в партии и да бъдат избирани. Това многократно беше заявено от трибуната, включително от министъра на образованието и науката, че този законопроект няма да наруши гарантираното по Конституция право на всеки началник на РУО, директор, учител да бъде избиран за общински съветник, за кмет, за депутат. Моля Ви, не всявайте паника и страх в работещите в образователната сфера, че ще бъдат гонени, уволнявани, защото знаем от коя политическа партия са огромна част от директорите в страната. Предложените промени в Законопроекта регламентират назначенията на директори и експерти в регионалните управления на образованието да се осъществяват на базата на техните професионални и лидерски качества и компетенции без значение тяхната партийна принадлежност. Важното е да бъдат доказани професионалисти, да не използват своята позиция и служебни ресурси за осъществяването на партийни и служебни ресурси за осъществяването на партийни цели. Това е смисълът на този законопроект, това беше подчертано още когато на първо четене го разглеждахме, така че предлагам да преминем към гласуване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Трета реплика, господин Николов, желаете ли?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Местният парламент е място, където се прави местна политика. Никой не го забранява – нито този закон, нито Конституцията, нито никой друг нормативен акт. Идеята, повтарям, отново е да не може този, който извършва политическа дейност, да бъде реабилитиран по някакъв начин от едно училище да преходи в друго, след като в своето – там, където упражнява професията си, няма право да прави това, да не почне да го прави на друго място. Това е идеята, госпожо Налбант. Затова този текст е леко хипотетично непрецизиран, ако мога така да се изразя. Затова не сме го договаряли въобще на Комисия, не сме го обсъждали

господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми академик Денков, двете реплики на изказването – последната и предпоследната – повтарят една и съща теза, която аз си позволих да споделя от трибуната, така че не виждам смисъл повече да занимаваме цялата зала с това. Нещата са изяснени. Кой как тълкува един закон, както го тълкува Евангелието някой, така че от това няма да избягаме. Винаги може да се направят тълкувания, винаги може да се намери кусур, както казват старите българи, на нещо.

Не виждам. Прекратявам дискусията. Колеги, да Ви кажа как ще протекат гласуванията. На първо място ще подложим на гласуване предложението на народния представител Петър Чобанов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. След това ще подложим на гласуване редакционното предложение на госпожа Налбант и след това ще преминем към основните текстове

си. Колеги, поставям на гласуване предложението на народния представител Петър Чобанов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Не е подкрепено. Така е

на т. 5, която трябва да се създаде – след образователния процес да се добави „съответната образователна институция“. Режим на гласуване.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

Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Христо Симеонов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6: „§ 6. В чл. 255 се създава ал. 5: ал. 5: „(5) Служител в регионално управление на образованието при изпълнение на своите функции съгласно действащото законодателство не може да осъществява политическа и партийна дейност и е длъжен да е политически неутрален. Служителят не може да използва служебното си положение за оказване на политическо или партийно въздействие върху институциите и участниците в образователния процес и да използва служебни ресурси за политически или партийни цели.“ По § 6 има предложение на народния предложение на народния представител Петър Чобанов и група народни представители: „§ 6 да отпадне.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Вълчев. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Ирена Анастасова, Пламен Николов, Елисавета Белобрадова и Христо Симеонов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7. § 7: „§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови т. 21 и 22: и 22: „21. „Партийна дейност“ е всяка дейност, извършвана от името и/или за сметка на политическа партия, регистрирана при условията и по реда на Закона за политическите партии, или на коалиция или инициативен комитет, регистрирани за участие в избори при условията и по реда на Изборния кодекс, или на лица, които си поставят политически цели и извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии. 22. „Политическа дейност“ е целенасочена дейност за придобиване на държавна власт или оказване на влияние за нейното преразпределение, включително и чрез пропагандна пропагандна и агитационна дейност с политически цели в полза или във вреда на политически партии, движения или коалиции, както и на кандидати за изборни длъжности.“ 2. Досегашните т. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 стават съответно т. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37.“ Добре. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители:

Не виждам. Прекратявам дискусията.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, уважаеми колеги, процедурата ми е по начина на водене. Преди повече от час две от парламентарните групи в състава на Четиридесет и седмото народно събрание поискаха, по силата на Правилника, председателят на Народното събрание да предложи за разглеждане в пленарна зала нова точка в дневния ред, а именно: Разглеждане и обсъждане на три проекта за решения, които вчера са били разгледани на Комисията по външна политика. До този момент, господин Председател, Комисията по външна политика все още не е внесла доклад по трите разгледани законопроекта. Господин Председател, отново моля, апелирам, настоявам да влезете във функцията и ролята си – да поканите председателя на Комисията по външна политика по най-бързия начин да внесе този доклад в Деловодството на Народното събрание и да насрочите като точка 2 от днешната Програма за работата на Народното събрание в пленарното заседание разглеждане на тези три проекта. Считам, че всички в пленарната зала имат формирана позиция. Тази формирана позиция е формирана не в рамките на 24 часа от вчерашното заседание до днешното, а доста преди това, защото, отново подчертавам, че ГЕРБ внесе такова предложение на 30 март, „Демократична България“ внесе такова предложение на 1 април достатъчно време всички парламентарни групи да се запознаят с тези проекти на решение и да формират своята позиция. Господин Председател, моля, влезте в ролята и функцията си и направете такова предложение за промяна в дневния ред и включване на тези проекти за решение за обсъждане в днешното пленарно заседание. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ

Уважаеми господин Председателстващ, госпожи и господа народни представители! Първо, искам да благодаря на всички коалиционни партньори и партии, участващи в коалицията, че гласуваха положително на първо четене. Защото, ако не бяха гласували тогава, нямаше да стигнем до днешния момент, в който този закон беше приет и с което свършихме едно народополезно дело. Второ, искам да благодаря и на опозицията, че когато видя, че има желание този закон да бъде приет, се включи конструктивно. Бих казал, че не само аз като министър съм облагодетелстван от добро отношение към опозицията, аз като министър съм се отнасял изключително конструктивно и ще се отнасям към всички предложения, независимо откъде идват, включително от опозицията, когато можем да свършим нещо полезно. полезно. Законопроектът, който с това гласуване стана Закон, е действително общо дело на всички партии, които участват в Народното събрание, може би с изключение на една. Затова искам да благодаря за това участие, което помогна, за да повишим качеството на крайния закон. Надявам се този пример да бъде използван и при други гласувания

Александра Корчева, Искрен Арабаджиев и Красимир Вълчев. Господин Али, искате ли думата за изказване? Заповядайте.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 Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, тъй като в констатациите в Доклада на Агенцията по заетостта от средата на месец март, меко казано, уважаеми колеги, са стряскащи. Оказа се, че над 900 хиляди български граждани между 16- и 65-годишна възраст, забележете, нито учат, нито работят, нито са регистрирани в бюрата по труда, като 170 хиляди души от тях са млади хора – между 16- и 29-годишна възраст. Основната причина за това тези 900 хиляди български граждани в работоспособна възраст, които, пак казвам, нито учат, нито работят, нито са регистрирани в бюрата по труда, се посочва липсата на умения, посочват се здравни проблеми, семейни пречки или бариери, заради географска отдалеченост. Първо, ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепим този законопроект, защото той, първо, регламентира информационната свързаност между Агенцията по заетостта и институциите за анализиране, издирване и контакт с лицата в трудоспособна възраст, които поради липса на умения и други бариери, не могат да се възползват от услугите на Агенцията по заетостта, за да си намерят работа. Знаете, уважаеми колеги, че България в момента е изправена пред редица предизвикателства, особено на пазара на труда. Знаете, че в момента вече не говорим за демографска криза, а за демографска катастрофа. В този смисъл населението на България намалява много по-бързо, по-бързо, отколкото други страни – членки на Европейския съюз. Затова ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ считаме, че тези хора са сериозен резерв да заемат нишата в пазара на труда. Вторият ни мотив и аргумент да подкрепим Законопроекта е, че той дава възможност на тези хора да се сдобият със сертификат, който да валидира техните знания и умения, като по този начин ще бъдат малко по-конкурентоспособни на пазара на труда. Разбира се, парламентарната група на „Движение за права и свободи“ запазваме нашето право между първо и второ четене да направим предложения за изменения в текстовете на Закона за насърчаване на заетостта. Благодаря. Благодаря, господин Али. Има ли реплики, колеги, към изказването на господин Али? Не виждам. За изказване е записана Александра Корчева – не я виждам в залата.

Законопроектът в този му вид е разработен с активното участие на експерти в Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта. На Комисията се убедихме, че решението е добро – създаването на този регистър ще даде добър инструмент на Агенцията по заетостта да събере повече информация за хората защо са неактивни и съответно да разработи механизмите, с които можем да активираме тези хора и да ги върнем на пазара на труда или да ги включим в образователната система. Убедихме се също така, че има нужда от няколко промени, прецизиране на текстове по отношение на информацията, която трябва да се подава и обединява в регистъра, кои институции да бъдат ангажирани в подаването на информацията, така че наистина регистърът да е работещ. Така че нашата група ще го

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Най-голямото предизвикателство пред социално-икономическото развитие в следващите може би 10 години ще е недостигът на хора, недостигът на работна сила. Младите хора, които ще влизат в масата на работната сила, ще бъдат едва две трети от тези, които ще се пенсионират, които ще излизат от масата на работната сила. Това означава годишно недостиг от над 40 хиляди души, за 10-годишен период 400 – 500 хиляди души, без да отчитаме ефекта на нетната външна миграция. Това сериозно ще спъне социално-икономическото развитие, инвестициите. От друга страна, имаме, както е посочено и в мотивите към Законопроекта, много, много голям брой лица, които нито учат, нито работят. Достатъчно активни ли са сегашните активни политики? Не, защото една голяма част от тях са настроени към ситуацията отпреди 15 години, когато имаше голяма безработица. Ако днес ще имаме недостиг, преди 15 години имахме безработица и разчиташ на активността на търсенето на работа от страна на безработните, днес обаче, от една страна, имаме недостиг, от друга страна, имаме лица, които нито учат, нито работят, показват ниска склонност към работата. Имаме много лица от тези, които впрочем аз съм убеден, че са в чужбина. Ще Ви дам пример. Това, което се предлага с днешния законопроект, прилича на това, което направихме в системата на образованието – формално по закон грижата за обхвата на децата беше възложена на общините. Знаете, общините отговарят за прилагането на 130 законови нормативни актове само, отделно са наредбите и всички останали, разполагат с малък ресурс, не могат да се справят, а правото на образование на детето е правото му на щастлив, пълноценен, смислен живот – едно право, което родителите невинаги гарантират, родителите, на които липсва отношение към образованието. Затова с механизма се направи така, че да се проследява упражняване правото на образование на всяко едно дете – междуинституционален механизъм, защото се оказва, че политиките, свързани с човешките ресурси, много често попадат в един междуинституционален вакуум. Хората прескачат от система в система, мобилни са днес в днешния отворен свят и това прави труднопроследимо включването им в различните социални и други системи, труднопроследимо прави упражняването на правата и задълженията им. В този смисъл този законопроект прави една значителна крачка към проследимост, която ще даде възможност за още по-активни от сегашните активни политики. Надявам се, че оттам нататък ще бъде направен и истински междуинституционален механизъм начело, разбира се, с Министерството на труда и социалната политика, с Агенцията по заетостта не само за обмен на информация, но и тези лица да се издирват, да се убеждават. Какво се правеше по механизма в системата на образованието? Едно дете отива в чужбина, връща се, но нито една система не го идентифицира. Както тук – не е идентифициран от формална система за обучение, от организирана система за организирана форма на обучение, не е идентифициран от системата на Агенцията по заетостта. Тогава примерно кметът на селото или някой друг докладва на екипа за обхват и екипът веднага се активира. Надявам се, тук да имаме същия механизъм, да се получи същата активност. Предложените законови изменения и допълнения са предпоставка, условие това нещо да се случи и биха помогнали да преодолеем това най-значимо предизвикателство пред социално-икономическото развитие, което ще имаме през следващите години. В този смисъл поздравявам вносителите. Благодаря на тези и на всички останали, които са подкрепили Законопроекта, без да съм участвал в обсъждането и без

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Вълчев, прав сте, защото в предложенията, които предлагаме в Закона за насърчаване на заетостта, фигурира един текст, че създаването на този регистър ще бъде със съдействието на регионалните органи по заетостта, които всъщност са органите по места в областите, които осъществяват държавната политика по заетостта. Това всъщност са областните съвети за развитие и в частност Комисията по заетостта към областната администрация, в която всъщност участват общински администрации, представители на Министерството на образованието, представители на национално представените органи на

Не виждам. За дуплика, господин Вълчев? Не желаете. Преди да продължим с изказванията, само едно съобщение да Ви прочета, колеги. В почивката на пленарното заседание, която ще бъде дадена в 11,30 ч., в европейския кът на Народното събрание ще бъде открита фотоизложба под надслов „Стоп на войната в Украйна“. Тя е организирана от посолството на Украйна в България и от народния представител Елисавета Белобрадова. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването.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

внесен от госпожа Деница Сачева и група народни представители. Присъединявам се към изказалите се досега колеги в подкрепата им за неговото приемане на първо четене и особено тези практически аспекти, които още вчера госпожа Жекова, а сега и господин Вълчев изнесоха тук. През последните 10 години безработицата у нас е на ниски нива и всички знаем това. В същото време по данни на статистката, отразени и в мотивите към Законопроекта, стотици, хиляди граждани на различна възраст по различни причини, разбира се, не работят. Някои са обективни, други – субективни, но има една категория от 170 хиляди души, към която са адресирани предложените изменения и допълнения в Законопроекта. Това са хора, казано направо, изпаднали от трудовия пазар и без перспектива, със задълбочаваща се маргинализация, въпреки че част от тях имат определени умения и компетентности. Смисълът на предложенията в Проектозакона е, че отговарят на нуждата от усъвършенстване на тези предложения и на държавната политика и преди всичко при въвличане на по-голям брой държавни институции, един по-добър междуинституционален механизъм, въвеждане на повече отговорности към тях за реализация на колкото се може по-голяма част от тези граждани на пазара на труда чрез въвеждането на законов по-добър механизъм за издирване, посредничество и професионално обучение. Може и да има определени възражения на такъв тип политика, но бих искал да отбележа, че през последните години това е общо-взето първото обръщане с лице и първото предложение по отношение на трудовата заетост за разлика от многократното обсъждане, вземане на решения по актуализация и въвеждане на нови форми на социални услуги, обхващащи всички категории граждани. Не бива да забравяме, че двете страни – особено по отношение на функциите на Министерството на труда и социалната политика, въпросът за трудовата заетост и трудовото законодателство е особено важен. Според мен три са основните проблеми и Проектозаконът се обръща с лице към тях. На първо място е задачата за едно постоянно, задълбочено и по-добре организирано проучване на трудовите ресурси. Има и предложения в един от членовете – като елемент на активна държавна политика за по-пълно изследване, а оттам за прогнозиране на пазара на труда, защото без изучаване не може да има такова прогнозиране на пазара на труда. На второ място, значително подобряване на координацията между държавните институции на всички нива до областните структури, регионалните структури, с включване и на местното самоуправление – за обмен на достоверна информация за неактивните лица, което ще позволи на бюрата по труда да осъществяват контакти с тази група граждани на страната. На трето място, задължението за валидиране на придобитата по някакъв начин работа или самостоятелно учение, квалификация или компетентност. Това е най-съществената част от предложенията, но тя няма как да бъде реализирана без въвеждането на предложените законови норми за решаване на втората цел – подобряване на координацията между държавните институции на всички нива, обмена на достоверна информация за неактивните лица по местоживеене, създаване на регистър и така нататък. Считам, че ако се приеме Законът и някои предложения по текстовете за второ четене, произтичащи от определени становища на институциите, ще се открият възможности пред една голяма група граждани на страната, които не могат да намерят реализация, и то не само поради липсата на желание. Разбирам съмненията на някои колеги, знае се какво се има предвид и за кои групи хора преди всичко става дума, но като държава и общество мисля, че тези хора просто не могат да бъдат оставени просто така и да се задълбочават проблемите. Тук ще завърша с това – още повече, че има добра практика по отношение на привличането на десетки хиляди ученици, за което вече беше говорено. Лично аз, а и парламентарната ми група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

сигурно не са много колегите тук в залата, които знаят, че преди 15 години този закон се казваше: Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. Защо казвам това? Защото, ако тогава доминираха мерките за закрила, сега по-модерните мерки са насърчителните мерки, за да може една част от българските граждани, които нито учат, нито работят, така наречената група да могат да се върнат по някакъв начин на пазара на труда. Като основната задача, разбира се, е идентифицирането на тази група, защото те не са много макар и да ги знаят, институциите са далеч от техните проблеми и трудно достигат до тях. Искам да припомня една Национална стратегия, а стратегическите документи в България са много важни Национална стратегия за заетост 2021 – 2030 г., в която като държава сме си поставили цели, като една от целите е коефициентът на икономическата активност за лицата между 15 и 64 години да бъде 77,7%. Европейският критерий е 75%, а ние сме си поставили малко по-висока цел, като подчертавам, че през 2020 г. този коефициент е 72,2%. Ако постигнем целите на предложения законопроект, можем да изпълним целите на Националната стратегия. Нещо повече, поставили сме си за цел в този стратегически документ снижаване на относителния дял на лицата между 15 и 29 години до 15%. Става въпрос за тези, които не са заети, през 2020 г. този процент е 18,1%. Защо казвам това? Защото тези национални стратегически документи се приемат за това, за да може да има индикатори за техния контрол и евентуално да се предприемат мерки. По отношение на този законопроект става въпрос за това, че девет институции в България, които са посочени в Законопроекта, да могат да имат възможност да обменят информация с Агенцията по заетостта. заетостта. Разбира се, че това е изключително важно, защото Агенцията по заетостта може да групира тези лица по определени признаци и на базата на тази възможност да предлага отделни политики, отделни мерки за заетост и отделни решения за отделните групи. групи. Има обаче няколко проблемa. Има една директива, която се отнася за обмена на информацията, която съдържа лични данни. Когато става въпрос например за НЕЛК – Националната експертна лекарска комисия, тази комисия в своя регистър съдържа изключително чувствителна информация, която информация е свързана със здравето на българските граждани, тоест освен личните данни има и информация за здравето. Неслучайно в Директивата е казано, че има възможност за обмен на информацията, която е от обществено значение, тоест тази информация трябва по някакъв начин да бъде ясно посочена в Законопроекта, за да няма притеснения, че може да има теч на информация по нерегламентиран начин. Това е предизвикателството между първо и второ четене, защото, ако допуснем възможността за това Агенцията по заетостта да разполага с цялата база от информация на отделните институции, може да има проблеми. Единствено и само тези, които имат възможност да бъдат администратори на лични данни, трябва да имат достъп до тази чувствителна чувствителна информация. Неслучайно има изричен текст в Законопроекта, който дава възможност този регистър да бъде – хайде да го наречем „затворен“, да не е публично достъпен. не е публично достъпен. Мисля, че този въпрос може да се оправи между първо и второ четене, за да няма притеснения, защото в едно от становищата на доктор Райчев от НЕЛК е споменато за това. За да няма никакви притеснения, трябва да бъде рамкирана информацията, която да подлежи на По отношение на валидирането на знания, умения и компетентности тук се казаха достатъчно неща. Искам да припомня, че става въпрос за валидиране на знания, умения и компетентности, които някога далеч във времето са придобити, а не става въпрос за нова такава възможност. Това е много важно да се уточни, защото веднага започват проблеми с това какво прави професионалното образование, обучение и така нататък. Разбира се, изключително важна е ролята на българо-германските българо-германските центрове за професионално образование и обучение. Не на последно място, обаче трябва да спомена и за така наречените медиатори, здравни медиатори, трудови медиатори, които също имат компетенцията да издирват тази група, защото най важното е тези лица да бъдат издирени. В Комисията споменах и за младежките центрове и все още има такива младежки центрове в някои от общините, които също могат да подпомогнат. Този екип, за който говори преди малко господин Вълчев, е изключително важен. Ако има такъв екип, който да бъде структуриран на базата на хората с различни компетенции, различни виждания, нещата могат да бъдат Не на последно място, искам да спомена нещо, за което според мен практиката показва, че е изключително важно – без местната власт, без кметовете на населените места, без кметовете на общини трудно можем да търсим успешното инкорпориране на този сегмент от пазара на труда и да бъдат включени като един резерв. Виждате националната статистика какво казва: ако безработицата е 4,5% в края на последното тримесечие на миналата година, очевидно е, че проблемът не е с безработицата, а проблемът е със заетите. За да има достатъчно сериозни претенции работещите да генерират брутния вътрешен продукт, трябва броят на заетите да бъде увеличен и не само безработицата да е ниска, а заетите да са увеличени. В този смисъл този резерв е изключително важен, за да може да

Има нужда работодателите да имат достъп до тези хора. Ако Агенцията по заетостта с този регистър ги идентифицира и ги подкрепи по един достатъчно сериозен начин, мисля, че нещата ще си дойдат на място. Благодаря Ви, господин Адемов. Колеги, има ли реплики към това изказване? Не виждам. Само едно уточнение ще направя по отношение на съобщението, което изчетох преди малко, а именно за организирането на изложбата:

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! На първо място, позволете ми да благодаря от името на нашата парламентарна група и от мое име лично, затова че Законопроектът получава подкрепа, защото действително, както казаха и всички колеги преди мен, той е изключително важен от гледна точка на решаване на един проблем, който ние имаме, за който доскоро смятахме, че говорим само за 170 хиляди млади хора на възраст между 18 и 25 години, които нито учат, нито работят, но с последните данни, които излязоха от Агенцията по заетостта, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие този проблем придоби доста по-големи мащаби. Говорим за почти 900 хиляди българи, които нито учат, нито работят по различни причини. Във времето и в годините Агенцията по заетостта поради редица законови ограничения можеше да достигне до едва 5 хиляди от всички тези, за които говорим, че са в това положение, а същевременно този индикатор на младите хора, които нито учат, нито работят, е един от индикаторите, по които се определя икономическото развитие на всяка една държава, така че промяна в този индикатор, подобряване на този индикатор би довело и до подобряване на мястото на нашата на нашата страна в редица класации както на Европейската комисия, така и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. На практика с нашето предложение да се даде възможност на Агенцията по заетостта да получава информация от редица други институции, до които до момента не е имала възможност да прави този регистър, и съответно да идентифицира поименно кои са всички тези хора, за които говорим, къде се намират те, с каква степен на образование са, кои са причините, поради които те не са обхванати нито в образователната система, нито на пазара на труда, и да може да се разработят допълнителни активни политики. С втората част от предложението ни ние предлагаме да се даде възможност, защото всеки човек притежава умения, всеки човек носи в себе си определен потенциал, да се направи именно това валидиране на съществуващите умения в тези хора, защото една част от тези хора работят в сивия сектор, друга част от тях се занимават с домашни грижи. Те спокойно биха могли да бъдат обхванати като половин професии в болногледачи или като част от професия за социален работник включително и да могат да бъдат и в полза на социалната и на здравната система. Разбира се, има и много други хипотези. Работодателите също са изразили своята подкрепа по така предложения законопроект и са дали някои ценни предложения. Законопроектът е получил подкрепа и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, така че вярвам, че наистина между първо и второ четене ще могат да бъдат изяснени въпросите, които бяха повдигнати по време на дискусиите в Комисията, ще бъдат отразени и предложенията на различните институции и организации и ще можем на второ четене всички заедно да приемем един закон, който да бъде общественополезен и който да допринесе за една много сериозна политика по отношение на насърчаване на заетостта и по отношение на това да могат повече хора в България да се чувстват реализирани и съответно да допринасят за благосъстоянието на българската държава. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: И аз Ви благодаря, госпожо Сачева. Реплики има ли, колеги? Няма. За изказване Александра Корчева и след това Александър Иванов.

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря и на колегите, които се изказаха преди мен. Да, госпожо Сачева, Вие правилно упоменахте всъщност актуализираните данни, които и Докладът на ОИСР, който беше публикуван на 15 март март всъщност показа, и затова наистина вярваме, че е важно това, което обсъждаме днес. България е изправена пред структурни предизвикателства, свързани с трудовата заетост, които изискват дългосрочни стратегически действия и политики по подобряването на ефективността на политиките на пазара на труда. Скорошен доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, както спомена и госпожа Сачева, за достигането до неактивните и безработните лица в България и тяхното активиране и интеграция в пазара на труда, публикуван на 15 март 2022 г., отбелязва, че броят на безработните или икономически неактивни пълнолетни лица в трудоспособна възраст у нас надхвърля 900 хиляди човека. Докладът също така отбелязва, че развитието на политиките за управление на икономически неактивните лица е постигнало известен напредък в годините преди пандемията, но все още изостава от останалите страни в Европейския съюз и ОИСР. Вярваме, че този процес е от голямо значение за българската икономика и за българските граждани и че е необходимо да има системни и стратегически дългосрочни усилия по преодоляването на предизвикателствата в областта на интеграцията на неактивните лица в пазара на труда. Понастоящем към България се отправят различни препоръки за мерки в областта, сред които: засилване на подкрепата за уязвими групи; специфични активни политики за пазара на труда във връзка с основните бариери; подобряване на начините за достигане до хора, нуждаещи се от подкрепа; адаптиране на пътя на клиента с цел осигуряване на оптимална подкрепа; максимално използване на технологиите за повишаване на ефикасността и ефективността на оказваната от Агенцията по заетостта помощ; и редовен мониторинг и оценяване на активните политики на пазара на труда. Настоящият законопроект предлага изменения в Закона за насърчаване на заетостта, които са подготвени в рамките на известен период от време, бидейки в унисон с дългосрочната стратегическа политика на Министерството на труда и социалната политика, което изрази подкрепата си за приемането му в свое становище. Законопроектът предвижда да въведе промяна в обмена на информация между институциите с цел идентифициране на икономически неактивните лица в трудоспособна възраст у нас и възлагане на допълнителни функции на Агенцията по заетостта по активирането на същите за включване на пазара на труда. Тъй като предложената промяна е в съответствие с необходимостите, идентифицирани от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, от „Продължаваме Промяната“ изразяваме своето принципно съгласие с предложените промени към интеграция на информационните системи на институциите и създаването на проактивни политики на стига тя да е в унисон с националните и европейските разпоредби за управление на лични данни. При това положение е предвидено в Законопроекта, господин Адемов също говори по тази тема, и стига да се осъществява фактическа оптимизация на информационната свързаност между институциите. Законопроектът също така предвижда и промени, свързани с придобиването на професионална квалификация от първа степен по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение. Във вчерашния ден имаше колеги, които изказаха своите становища по този въпрос. В свое становище Министерството на образованието и науката подчерта, че така предложената уредба за успоредно извършване на процеса по ограмотяване и по придобиване на професионална квалификация може да бъде трудно изпълнимо, поради което смятаме, че текстовете трябва да се прецизират между първо и второ четене и след като се извърши съответната междуведомствена координация, ако е възможно, да бъде постигната така оптималната уредба в това отношение. Подкрепяме трите основни идеи на Законопроекта, а именно по-голяма информационна свързаност между институциите; създаване на проактивни политики и действия на Агенцията по заетостта към консултиране и насърчаване на неактивните лица да се включат на пазара на труда; също така този образователен елемент, стига той отново да бъде координиран междуинституционално. Затова благодаря много за конструктивния дебат засега.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Корчева! Напълно съм съгласна с нещата, които казахте, и темата безспорно е от изключителна важност за нашето общество, но във Вашето изказване Вие наблегнахте твърде много на уязвимите групи и на тези, които имат нужда от ограмотяване и от квалификация. Аз тук бих искала да спомена, че всъщност тази група съвсем не е хомогенна. Както и госпожа Сачева каза в нейното изказване, това са хора, които имат различно ниво на образование, различни компетенции и от това, което аз видях в моята скромна практика – три години преподавам предприемачество на безработни, неактивни лица, всъщност има една група, която са хора с добро образование, с доста опит, които обаче поради една или друга причина преминават през някаква трансформация в своя живот. Част от тях също така се насочват към това да имат свой собствен бизнес, тоест към темата „Предприемачество“. Смятам, че не трябва да забравяме тази тема, защото тя също е много голяма и това е една огромна възможност за нашата икономика да се развива, а не само да търсим възможност тези хора да бъдат служители някъде, а те да бъдат водачите на едно бъдещо развитие. Така че освен ограмотяването, придобиването на някаква квалификация, тук определено бих добавила и възможността за обучение по предприемачество. В тази връзка бих искала да споделя, че освен, разбира се, всички агенции, които неминуемо трябва да бъдат ангажирани с тази важна и голяма тема, работодателите, които също имат съществена роля, тук не трябва да забравяме и ролята на неправителствения сектор, тъй като има организации, които се занимават именно с насърчаване на заетостта под една или друга форма и с неформално образование. Като един, разбира се, от многото примери мога да спомена, предполагам, че в залата сте запознати, с възможностите, които предоставят например чл. 47 и 49, по които може да се кандидатства към бюрата по труда от безработните лица за финансиране на тяхната самостоятелна стопанска дейност.

тези организации могат да помагат всъщност на бъдещите бизнес хора да съставят своя бизнес план, за да могат да кандидатстват по-добре към бюрата по труда. призовавам просто да мислим за тази група в нейната цялост и разнообразие, а не само за определени сегменти. Благодаря Ви. Извинявам се, че прекрачих времето. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Иванова. Има ли други реплики? Не. За дуплика, имате думата, госпожо Корчева.

икономически неактивните лица не могат и не следва да бъдат ограничавани. Те не са ограничавани само до определени уязвими групи и наистина благодаря за това, че предоставихте тази друга гледна точка към възможностите, които предоставя предвижданата промяна. И не само към това, че ние наистина трябва, мисля, че всички сме на едно мнение, че е много добре да работим в посока на въвеждане на възможно най-добрите политики по активирането на неактивните лица на пазара на труда,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Със задоволство констатирам подкрепата на по-голямата част от залата към представения на нашето внимание законопроект от госпожа Сачева и група народни представители. Ще се опитам да бъда максимално кратък и да вкарам един друг нюанс към изказванията защо да подкрепим този законопроект. Двете части на Законопроекта, колеги, както многократно и колегите, които са по-навътре в социалната сфера, и в трудовото законодателство, споменаха, е наистина съществуващият инструментариум да го надградим, да дадем възможност на по-добро взаимодействие от една гледна точка на институциите в момента с естествено допълване на съществуващи вече масиви от данни с една-единствена цел – да привлечем повече български граждани под една или друга форма, които в момента не са трудово ангажирани или са в сивия сектор, да се каже, работодатели да се възползват от този трудов ресурс. От друга гледна точка, естествено, и това трудово включване на тези

при прилагането на държавните политики, естествено, и трудови, и социални, образователни, здравни и каквито и да било то, но да кажа нещо друго, колеги. Икономиката на България имаше един консистентно висок, изпреварващ средния за Европа ръст в брутния вътрешен продукт допреди ковид пандемията, и тогава българските работодатели, българската икономика страдаше от един – казвам го в кавички – основен проблем и това е работната ръка. Тези хора, една част, от които не са известни на бюрата по труда, и друга част, на които втората част на Законопроекта им дава възможност да добият някаква степен и някакъв документ, който да може да даде основа на работодателя да ги наема, признавайки някаква тяхна квалификация или умения, или знания да допринесат за развитието на пазара на труда, така че българската икономика да не изпитва този недостиг на работна ръка, което, естествено, би довело до увеличение на брутния вътрешен продукт. Всички тези фактори, колеги, които споменавам и които изброиха и преждеговорившите, навеждат само на една мисъл, това е Законопроект, който заслужава подкрепата на залата, колкото се може по-бързо. Естествено, ако има градивни предложения между първо и второ четене, да бъде надграден този законопроект и да дадем този инструментариум на българската държава, да дадем този инструментариум на българските работодатели, за да движат икономиката напред. естествено, е основната цел на всяка икономика. Достигайки един максимум, който, пак казвам, беше над средния за Европа – с 5 – 6% растеше икономиката на България преди ковид кризата, и тогава българските работодатели в срещи на техни форуми, в интервюта и в срещи с народни представители казваха: нямаме достатъчно хора, които да наемем на работа, за да развием своето производство и да увеличим своя капацитет. Имахме отворения пазар на Европа с голяма консумация. Българската икономика беше експортно ориентирана. 60% от брутния вътрешен продукт – преди ковид кризата, се формираше от износ. Така че мисля, че това е едно добро стъпало, една добра решителна крачка, която ние смело със законодателна

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Да, от „Продължаваме Промяната“ ще подкрепим този законопроект, който за пореден път доказва, че обвиненията на опозицията, че ние не сме конструктивни и не чуваме техните добри предложения, е невярно. (Шум и реплики.) Ние чуваме добрите предложения и винаги сме били за тях. Това е в посоката, че управляващата коалиция в момента създава едно съвсем ново ниво на управление в България – не ниво, на което всичко се отказва, а ниво на приемане на добрите предложения. Така че, да, господин Иванов, както и в бюджета приехме, по мои спомени 13, над 10 предложения на опозицията.

Господин Председател, благодаря Ви. Само едно изречение, тъй като съм член на Социалната комисия. Всичко това, което господин Иванов каза, е така. То е правилно. Така ще се даде една по-голяма възможност – общоикономически и глобално, в страната за повишаване на брутния продукт, задоволяване на исканията на работодателите, които чувстват и страдат от недостиг на работна ръка. Но има един друг ефект, за който искам тук отново да кажа, споменах го накратко хем е въпрос за насърчаване на заетостта по трудовото законодателство, хем решава социални въпроси на една голяма част от хората, които просто така са оставени и се маргинализират. Нашата държава като социална държава трябва да работи по този въпрос. Те просто не могат да бъдат оставени. Под различни форми, с различни усилия, преди всичко на държавната политика, този въпрос трябва да бъде решаван не само в тези области. Валидизацията

Не виждам. Прекратявам дискусията. Колеги, предлагам Ви да гласуваме и тогава ще обявя почивката. Мисля, че ще успеем до 11,30 ч., за да могат всички желаещи да присъстват на откриването на изложбата.

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. (Реплики.) Нека все пак да дадем възможност на колегите, които желаят да го подкрепят, официално да го направят.